„Член 18 – отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18: „Чл. 18. (1) Контролът по чл. 17 се осъществява чрез извършване на: на: 1. планови проверки; 2. извънпланови проверки: а) на базата на извършена оценка на риска, свързан с розопроизводителя и/или розопреработвателя или с обекта за производство на продукти от цвят на маслодайна роза; роза; б) когато плановите проверки покажат несъответствие с условията на регистрацията, други нормативни изисквания или наличие на предпоставки за възникване на опасност за околната среда и човешкото здраве; в) след преценка по целесъобразност от министъра на земеделието, храните и горите или от министъра на здравеопазването; г) при подаден сигнал до компетентен орган по чл. 17. (2) Проверките по ал. 1 се извършват в присъствието на проверяваното лице или на негов представител и могат да включват: 1. проверки на място на насажденията от маслодайна роза и/или на пунктовете за изкупуване изкупуване на цвят от маслодайна роза; 2. проверки на обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, на дестилационните и другите инсталации и съоръжения за преработване на цвят от маслодайна роза и на складовите помещения; 3. оценка за съответствие на фактическото състояние на насажденията и на обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза с вписаното в регистъра; 4. вземане на проби и извършване на анализи в акредитирани лаборатории; 5. проверка на документите, свързани с производството, изкупуването и преработването на цвят от маслодайна роза. роза. (3) Ръководителят на съответния контролен орган със заповед определя проверяващите лица и обхвата на проверката. За резултата от проверката се изготвя констативен протокол в два екземпляра – по един за проверяваното лице и за съответния контролен орган. За неуредените въпроси при проверките по сигнали се прилага Глава осма от Административнопроцесуалния кодекс. (4) При осъществяване на контролните си правомощия, длъжностните лица имат право: 1. на достъп до насажденията от маслодайна роза и до обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза; роза; 2. да изискват съдействие от лицата, които отглеждат маслодайна роза и произвеждат цвят от маслодайна роза, както и от лицата, които произвеждат продукти от цвят на маслодайна роза; 3. да изискват документи, свързани с насажденията, с производството и преработването на цвят от маслодайна роза, както и да получават копия от тях. (5) При извършването на проверка проверяваните лица са длъжни да: 1. осигуряват достъп до насажденията от маслодайна роза и до обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза; роза; 2. оказват съдействие и да не възпрепятстват работата на длъжностните лица; 3. предоставят изисканите документи по ал. 4,

контролът, свързан с шест проверки, да отпадне. Защо? Първо, защото, както няколко пъти споменавам, имаме ситуация, в която държавните структури към Министерството на земеделието имат своите ангажименти по закон, но сега специално за розопроизводителите имаме няколко на брой проверки. Първата е планова, тоест искате – не искате, планова проверка ще имате. После има извънпланови проверки. Те са свързани на база на риск анализ по преценка на министъра на земеделието, това несъответствие вече го уточнявахме в предходните текстове на Закона, че когато е подаден документ, декларация за

Тези всички проверки са направени по начин все едно, че тези розопроизводители ще получават всеки месец субсидии в огромен размер, та и Държавен фонд „Земеделие“ на база на риск анализ и всички останали структури ще направят необходимото, за да преценят дали те спазват технологиите, дали работят по технологични карти, дали в определен период от време съответно прибират цветовете от роза. Струва ми се, че от такава изключително тежка административна тежест администрацията ще се натовари в пъти, за да докаже едно и също – че този розов масив съществува от 30 години, че това е Роза дамасцена и от нея се произвежда розов цвят. Затова ние предлагаме този параграф да отпадне с идеята, че все пак се надяваме да да има някаква логика в законодателството и предложенията да бъдат обосновани на базата на реалната ситуация, както при производството, така и при реализацията на розов цвят. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ

Гласували 108 народни представители: за 30, против 22, въздържали се 56. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на чл. 18. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Благодаря.

предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители: „Член 18 – отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. чл. 21: „Чл. 21. (1) Който подаде невярна информация или неверни данни за вписване в регистъра по чл. 3, когато деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предвижда се санкция за невярно подадени данни. Теоретически и практически това е невъзможно. Защо? Защото когато се вписвате в регистъра, Вие подавате документи. Тези документи са официални, свързани с информация, която има за площта, която обработвате, съответно мястото, разположението, физическо и юридическо лице. На практика Вие прилагате документите. След като подадете тези документи за регистрация, общинската служба по земеделие идва на място и установява дали това е вярно. И накрая пак установяваме, под някаква форма ще установим, че ще има невярно подадени данни или документи. Няма как да стане. И как наказваме за невярно подадени данни при условие преди това, че има цял един процес, в който ние декларираме, че данните са верни и в регистъра са влезли наистина точните документи, които сме поискали? Затова нашето предложение е тази санкция за невярно подадени документи да отпадне, защото ако всички са си свършили работата, тя просто е безпредметна, няма как да се случи. Но санкцията е отново… И това 500 – 1500 лв.?! Ама как за всички санкции в такава граница вървим – от 500 до 1500 лв.? Кой преценява и защо ще го прецени 500 или 1500 за физически лица? Разбирате ли, няма санкция, която да не е в тези размери! Има по-тежки санкции наистина, които са задължителни – ако не подадете документи за регистрация, може да имате санкция. Но за това, че има неверни данни и сте излъгали, това ми се струва, че не отговаря и не е възможно да бъде направено. Затова предлагаме санкцията в тази си част да отпадне. Благодаря, уважаема госпожо Бъчварова. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители. Гласували

се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв. (3)

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, преди малко професор Бъчварова в чл. 21 постави въпроса именно за тази санкция за розопроизводителите от 500 до 1500 лв. защо, как е определена, защо е такава голяма разликата? Сега изведнъж в чл. 22 за тези, които фактически изкупуват, тоест по-сериозните играчи, глобата е от 500 до 1000 лв. Е това честно ли е, справедливо ли е според Вас? Ето защо ние отново казваме, че ако погледнем Закона, две трети са само в санкции и в някакви проверки! Нека все пак да има някакъв принцип. Вярно е, че в чл. 2 в Комисията… Тук прави чест на председателката на Комисията Мария Белова, че все пак го върна веднъж за доразглеждане и приехме думичката „подпомага“, където администрацията отказваше… Но когато няма Законът за подпомагане на розопроизводителите, ние в един момент отново за по-големите играчи – тези, които изкупуват, преработват, глобата е от 500 до 1000 лв. Ето защо

Не виждам. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване, първо, редакционното предложение на господин Георгиев – в чл. 22, ал. 1 глобата да

17 има предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители: „Член 17 – отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 17: „Чл. 17. (1) На Розопроизводител, който в нарушение на чл. 9 не уведоми общинската служба по земеделие за новосъздадените и/или изкоренените от него насаждения от маслодайна роза, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. лв. (3) При повторно извършено нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер на глобата по ал. 1, съответно на имуществената санкция по ал. 2.“ Комисията Не виждам. Подлагам на гласуване, първо, неподкрепеното предложение на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители. (Шум и реплики.) Гласували

Който наруши изискванията по чл. 10, ал. 2 – 5, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. (3) При повторно извършено нарушение глобата, съответно имуществената санкция,

етикетирането на продукт от цвят на маслодайна роза наруши чл. 11, ал. 9, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. (3) При повторно извършено нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер на глобата по ал. 1, съответно на имуществената санкция по ал. 2.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 26: „Чл. 26. (1) Който извършва дейност в обект, който не отговаря на изискванията на чл. 12, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв. лв. (3) При повторно извършено нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер на глобата по ал. 1, съответно на имуществената санкция по ал. 2.“ (Шум и Изказвания? Заповядайте, госпожо Бъчварова. Уважаема госпожо Председател! Уважаеми колеги, аз разбирам, че интересът е толкова голям, че шумът в залата е невероятен и каквото и да Ви представим като логика по Закона, явно не се възприема. Просто трябва да се поставите на мястото на тези, които ще произвеждат розов цвят. Само си представете ситуацията и тогава сигурно всичко това, което е разписано, ще Ви се стори изключително тъжно за приемането и гласуването в парламента на този законопроект. Нямаме предложение по чл. 24, но искам да Ви обърна внимание върху следната хипотеза. Ние санкционираме някой поради факта, че не е сключен договор за изкупуване на розов цвят. Каква е логиката на пазарната икономика? Добре, договор ще ги задължим да сключат, но кой ще е виновен да не се сключи договор? При всички положения розопроизводителите или земеделските стопани предпочитат да имат договори. В тях да има количество, ако може, да има цена, да има начин на плащане. Това е тяхно искане, но най-често причината да не се сключи договор е в силната страна, тоест преработвателите – тези, които изкупуват. Искам да попитам: с този текст от Закона, с който ние санкционираме – който наруши изискванията да не се сключи договор, наказваме с глоба от 500 до 1000 лв., как ще установите коя е виновната страна? При всички положения розопреработвателите сигурно ще бъдат заобиколени, но розопроизводителите, като слабата страна във веригата, ще бъдат санкционирани. За нас санкцията за това, че не се сключва договор, вкарали сте го в задължение, ни се струва абсурдна и ще създаде много проблеми. А точно такава институция, която да установи липсата на договор, при пет

чл. 27 има предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители – чл. 27 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 27: „Чл. 27. (1) Който Който наруши изискванията на чл. 18, ал. 5, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв. (3) При повторно извършено нарушение глобата,

в който розовото масло с произход Република България е заместено с масла с произход от други държави и/или към който са добавени масла с произход от други държави и/или синтетични съставки. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер до 10 на сто от годишния оборот, ако не е предвидено по-тежко наказание. (3) Когато стойността на придобитото в резултат на нарушенията по ал. 1 може да бъде определена, на лицето се налага глоба, съответно имуществена санкция, до двойния размер на придобитото. (4) При повторно извършено нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер на глобата, съответно на имуществената санкция по ал. 1 – 3.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 29: „Чл. 29. (1) Който наруши забраната по чл. 11, ал. 13, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000

34 има предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители – чл. 34 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 34: „Чл. 34. (1) Нарушенията по чл. 19 – 28 се установяват с актове, съставени от длъжностни лица от Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и от общинските служби по земеделие, оправомощени със заповед на съответните ръководители.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, Вие виждате, вече втори ден гледаме Закона за маслодайната роза. Един час може би по същността на самия законопроект, два часа – наказания, нарушения, глоби. Забележете: „Чл. 30. За други нарушения на този закон виновните лица се наказват с глоба в размер от 100 до 500 лв. или с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.“ Добре, може ли някой в тази зала да излезе и да каже какви са тези други нарушения по този закон? Досега уточнихме колко вида нарушения имаме, и сега изведнъж чл. 30. Затова ние предлагаме чл. 30, който е излишен, да отпадне. Няма никаква логика, разберете. Абсолютно никаква логика! Това може би е останало някъде, докато са подготвяни между първо и второ четене документите, и изведнъж чл. 30 „…за други нарушения“. Ако някой в тази зала може, да излезе и да каже кои са тези други нарушения. Вижте, има един принцип: възпроизводството на индустриалния капитал е различно от възпроизводството на аграрния. Няма как в този законопроект да налагаме санкция след

„Чл. 33. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ

неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители за отпадане на чл. 33. Гласували

Предложението е прието. Моля, продължете, по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 34: „Чл. 34. (1) Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването, Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и областните дирекции „Земеделие“ публикуват на интернет страниците си информация за всички влезли в сила наказателни постановления, с които са наложени наказания за нарушения на закона, като посочват нарушението, нарушителя, вида и размера на санкцията. (2) Информацията по ал. 1 се публикува в обобщен вид при условията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016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

прието. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители за отпадане на чл. 33. Гласували

Предложението е прието. Моля, продължете,

Комисията подкрепя предложението за отпадане на т. 1 и не го подкрепя в останалата му част. Комисията

„Изкореняване на насаждения от маслодайна роза“ е пълното отстраняване на всички надземни части на насажденията с маслодайна роза, включително корените, и почистване на площта от растителни остатъци. 2. „Маслодайна роза“ е роза

насаждение“ е насаждение от маслодайна роза на възраст до една година включително (от засаждането на разсада до началото на цветодаването). 4. „Обект за производство на продукти от маслодайна роза“ е производствен обект, който разполага с необходимото оборудване за преработване на цвят от маслодайна роза. 5. „Продукти от цвят на маслодайна роза“ са розово масло, розов конкрет, розово абсолю, розова вода и сушен розов цвят, получени от цвят на маслодайна роза. 6. „Розова вода“ е продукт, получен при водна или водно-парна дестилация на цвят от маслодайна роза със съдържание на розово масло, не по-малко от 0,025 на сто. „Розов конкрет“ е продукт, получен чрез екстракция от свеж цвят от маслодайна роза с неполярен разтворител. „Розово абсолю“ е продукт, получен при екстракцията на розов конкрет с етилов алкохол при отрицателни температури. 9. „Розово масло“ е етерично масло, получено получено чрез водно-парна дестилация на цвят от маслодайна роза съгласно национални или браншови стандарти в Република България. 10. „Розопреработвател“ е лице, което като стопанска дейност произвежда продукти от цвят на маслодайна роза в собствен, нает или ползван на друго правно основание обект за производство на продукти от цвят на маслодайна роза. 11. „Розопроизводител“ е 11. „Розопроизводител“ е лице, което като стопанска дейност отглежда маслодайна роза и произвежда цвят от маслодайна роза. 12. „Фенофаза цъфтеж“ е периодът на цъфтеж, който започва от появата на първия напълно разтворен цвят от маслодайна роза и продължава до прецъфтяването на последния цвят. 13. „Цвят от маслодайна роза“ е полуразцъфнал до напълно разцъфнал свеж цвят на маслодайна роза (изключват се твърди пъпки, прецъфтели цветове и избелели венечни листа)“.

Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението. Гласували

приема. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители в неподкрепената му част. Гласували

„Преходни и заключителни разпоредби.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението: „Заключителни разпоредби“. Предложение Предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители: „§ 2 се изменя така: „§ 2. В шестмесечен срок от влизането в сила на закона министърът на земеделието, храните и горите издава наредбата по чл. 4, ал. 4“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на закона министърът на земеделието, храните и горите със заповед утвърждава: 1. образци на документите по закона; 2. указания за създаването и поддържането на информационните бази данни по § 3, ал. 3.

Предложението е прието. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители. Гласували

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на закона Министерството на земеделието, храните и горите създава и въвежда в действие публичния регистър по чл. 3. чл. 3. (2) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед определя дата на въвеждането в действие на регистъра по чл. 3. Заповедта се публикува на интернет страницата на министерството не по-късно от 14 дни дни преди датата на въвеждането му в действие. (3) До въвеждането в действие на регистъра по чл. 3 общинските служби по земеделие създават и поддържат информационни бази данни, в които вписват по реда на закона съответните розопроизводители, розопреработватели, обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и насаждения от маслодайна роза. базите данни се публикува на интернет страницата на съответните областни дирекции „Земеделие“ при спазване на търговската тайна и на Закона за защита на личните данни. (4) В едномесечен срок от въвеждането в действие

30 юни 2021 г. се извършва идентификация на съществуващите към датата на влизането в сила на закона площи с насаждения от маслодайна роза. (2) Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощени от него длъжностни лица със заповед назначават комисии за извършване на идентификацията по ал. 1. Комисиите включват представители на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, (3) Идентификацията на площите с насаждения от маслодайна роза се извършва във фенофаза след проверка на място, извършена в присъствието на собственика или на негов представител. (4) За резултата от проверката по ал. съответната комисия изготвя констативен протокол по образец, който съдържа информация за площта и местонахождението на насажденията и вида на маслодайната роза. Протоколът се връчва на собственика и на всички членове на комисията. Протоколът е официален документ, който удостоверява вида на маслодайната роза. роза. (5) Собствениците на насажденията съхраняват документите за произхода на посадъчния материал и протоколите по ал. 4 за срок 5 години.“

Съобщения за парламентарен контрол на 17 януари 2020 г., петък: 1. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще отговори на едно питане от народните представители Десислав Чуколов и Павел Шопов. Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на едно питане от народните представители Николай Цонков и Антон Кутев. 3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на един въпрос от народния представител Дора Янкова. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева ще отговори на два въпроса от народните представители Георги Гьоков и Весела Лечева; и Виолета Желева и Надя Клисурска. 5. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на един въпрос от народния представител Димитър Георгиев и на едно питане от народния представител Иво Христов. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще отговори на един въпрос от народния представител Румен Гечев и на едно питане от народния представител Дора Янкова. 7. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на един въпрос от народния представител Красен Кръстев. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще отговори на един въпрос от народните представители Александър Симов и Николай Цонков. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: - заместник министър-председателят Томислав Дончев – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Красимир Янков; и Георги Гьоков; - заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Янков; - заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова – на два въпроса от народните представители Павел Шопов; и Георги Гьоков; министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Янков; - министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Янков; - министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Янков; министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Янков; - министърът на финансите Владислав Горанов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Янков; - министърът на икономиката Емил Караниколов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Янков; министърът на вътрешните работи Младен Маринов – на един въпрос от народния представител Васил Антонов; - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Янков; - министърът на туризма Николина Ангелкова – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Янков; министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на три въпроса от народните представители Георги Михайлов, два въпроса; и Милко Недялков; и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Дора Янкова се отлага нейно питане към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Боил Банов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова. Във връзка с персонална промяна в Министерския съвет, гласувана от Народното събрание на 15 януари 2020 г., на неотговорените въпроси, зададени към освободения министър Нено Димов, народните представители ще получат съответно устни и писмени отговори от новоизбрания министър на околната среда и водите Емил Димитров. Съгласно наложилата се парламентарна практика, на новоизбрания министър на околната среда и водите ще се предостави време,

Следващо редовно пленарно заседание – на 17 януари 2020 г. от 9,00 ч., съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието.